Има кворум, откривам заседанието.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

Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, № 754-01-14, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 1 юни 2017 г.“ На свое редовно заседание, проведено на 19 юни 2017 г., Комисията по образованието и науката разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, № 754-01-14, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 1 юни 2017 г. В заседанието взеха участие: Красимир Вълчев министър на образованието и науката, Таня Михайлова – заместник-министър на образованието и науката, Мария Семерджиева и Емилия Лазарова – съветници на министъра на образованието и науката, Йорданка Петрова – парламентарен секретар, Йоана Германова и Стефка Лиманска – началник-отдели в Министерството по труда и социалната политика, Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители, Асен Александров и Диан Стаматов – представители на работодателски организации в средното образование, представители на неправителствени организации, издателства и медии. Законопроектът бе представен от народния представител Анелия Клисарова, която подчерта, че предлаганите промени имат за цел да доведат до качествено образование и равен достъп до образование. Със Законопроекта се предлага: част от Държавните образователни стандарти да се приемат от Народното събрание; - да отпадне финансирането от държавния бюджет на частните училища, с което ще се преодолеят диспропорциите между държавните, общинските и частните училища; да се създадат различни видове училища, за постигане на по голямо многообразие от училища, като математически, художествени и други; - въвеждане на един учебник по предмет за всеки клас като начин за избягване на корупционни практики за сметка на качеството на обучението; с цел да се намали риска от отпадане от образованието в пети клас, се предвижда ученикът да повтаря класовете и в начален етап; - да се регламентира в закона минимален праг от 4% за финансиране на образованието. Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев представи становището на Министерството по внесения Законопроект. Той заяви, че Министерството има бележки от различно естество, част от тях са концептуални – по отношение на помощните училища, на повтарянето на клас, други са по-скоро от юридически характер – като приемането на държавните образователни стандарти от Народното събрание. По отношение на предложението за отпадането на възможността за финансиране на частните училища министър Вълчев заяви, че тази концепция е разработвана от доста години, но в Законопроекта тя не тя не е предложена последователно. В Закона за предучилищното и училищното образование частните училища имат възможност за избор да се включат в държавното финансиране, но е необходимо да изпълнят определени условия, а именно да осигурят равен достъп. Предложението държавните образователни стандарти да се приемат от Народното събрание противоречи на Закона за нормативните актове. Министерството на образованието и науката не приема предложението за връщане на помощните училища. Предложената промяна не кореспондира с философията на Закона за предучилищното и училищното образование за приобщаването на всяко дете и ученик. Тези училища вече са преобразувани в Центрове за специална образователна подкрепа, които могат да осигурят специализирана помощ в съответствие с конкретните нужди на детето. Неповтарянето на клас в началния етап не е ново за образователната ни система, то е уредено и във вече отменения Закон за народната просвета, превърнато е в същностна концепция и в Закона за предучилищното и училищното образование. Предложението да бъде одобрен един учебник по учебен предмет противоречи на добрата европейска практика и би нарушило принципа за прозрачност и обективност. Регламентирането в Законопроекта на увеличаване на средствата за образование до 4% от БВП влиза в противоречие със Закона за публичните финанси. Становището на Министерството на труда и социалната политика бе представено от Стефка Лиманска, началник на Дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“, която заяви, че Министерство на труда и социалната политика не подкрепя внесения Законопроект, който е бил обсъден и от Националния съвет за хората с увреждания и също не е подкрепен. Отношение по внесения Законопроект взеха представители на синдикални и неправителствени организации. Госпожа Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители, изрази мнение, че е рано да се внасят промени в Закона за предучилищното и училищното образование, тъй като има внесена жалба в Конституционния съд. Законът работи по-малко от година, за която не могат да се видят неговите съществени прояви. Тя предложи да се сформира работна група от представители на всички парламентарно представени партии и когато минат поне две години, тя да анализира ефекта от приложението на Закона и да се прецени кои текстове следва да се преформулират и да се допълнят. Госпожа Такева смята, че е необходимо да се преосмислят учебните програми и планове, а с предложението за приемане на държавните образователни стандарти от Народното събрание би се блокирала системата. Тя изрази мнение, че социалната политика следва да преминава през образователната система. Дани Колева от Национална мрежа за децата подчерта, че в края на приемането на Закона за предучилищното и училищното образование се е постигнал консенсус, което не може да се каже за приемането на държавните образователни стандарти. Законът прави съществена крачка към дългоочакваната от всички нас образователна реформа. Ясна визия и пътна карта как да бъде прилаган за следващите 3 – 5 години ще спомогне за влизането на системата в динамично равновесие. Промени трябва да бъдат направени след оценка на въздействието на Закона и изрази категорично несъгласие с промените, отнасящи се до социално – педагогическите интернати. Цвета Брестничка от Асоциация „Родители“ изказа мнение, че в голямата си част предложените изменения са в противоречие с философията на Закона. Децата трябва да бъдат приобщавани и училищата да имат по-голяма автономия. Предложението за въвеждането на оценка в начален етап от образованието би довело до тяхното разделение и сегрегиране. Налагането на един учебник по учебен предмет показва недоверие към учителите, а те са тези, които най-добре могат да преценят нуждите на конкретните деца. Мария Карабельова от Фондация „Просвета“ подчерта, че Законопроектът показва лоша законодателна техника, влиза в противоречие със Закона за нормативните актове и съдържа твърде спорни идеи, които са по-скоро вредни за образованието. последвалата дискусия взеха участие народните представители: Снежана Дукова, Станислав Станилов, Ирена Анастасова, Донка Стоянова, Милена Дамянова. изрази позицията на „Обединените патриоти“ за диференцирано използване на един учебник по хуманитарните дисциплини и на няколко учебника по природните науки. Постигнатият консенсус по отношение на финансирането на частните училища не предполага нов дебат по въпроса. Народният представител Ирена Анастасова каза, че апробирането се прави преди, а не след приемането на законите, а с приемането на Закона за предучилищното и училищното образование системата се хвърля в експеримент. образователни стандарти регулират важни обществени отношения и могат да бъдат приети от Народното събрание. Не отрича, че Законът е трябвало да се случи, че в него има много добри неща, които е трябвало да станат, но има редица разпоредби, които следва да бъдат променени. Народният представител Донка Симеонова изрази подкрепа за приобщаващото образование като идея и философия, но и мнение за запазване на помощните училища. Милена Дамянова изказа задоволство от подкрепата на философията за приобщаващото образование, защото тя е ключова за Закона и стои в неговата основа. Тя изрази увереността си, че Министерството на образованието и науката ще подпомогне и училищата, и детските градини в случването на приобщаващото образование, което не е лесен процес. По отношение на помощните училища са взети всички мнения и становища при изработването на Закона и е получен консенсус, на практика те не са закрити, те са преобразувани в Центрове за специална образователна подкрепа с цел да се даде възможност за връзка с училищата. След проведено гласуване с резултати: „за” - 6 гласа, „против“ - 10 и „въздържали се“ – 5 , Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да не приеме Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, № 754-01-14, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 1 юни 2017 г.“ Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ

внесен от Корнелия Нинова и група народни представители. На заседанието присъстваше заместник-министърът на образованието и науката – Таня Михайлова. От името на вносителите мотивите за внасянето на Законопроекта представи госпожа Светла Бъчварова, която заяви, че с приемането му ще се подобри организацията на дейността и стандартите в училищата. Основните промени са: - държавните образователни стандарти да се приемат от Народното събрание; - отпадане на държавното финансиране на частните училища; - по-гъвкава образователна структура, създаваща условия за по-високи образователни резултати; - предлага се възстановяване на техникумите, като специализирани държавни училища; въвеждане правилото един учебник по предмет за всеки клас; - да има възможност за повтаряне до ІV клас, ако ученикът не е показал необходимите знания и умения; - минимален праг от 4 на сто от БВП за финансиране на образованието. Заместник-министър Михайлова мотивира неподкрепата на Законопроекта от страна на Министерството на образованието и науката, като заяви, че държавата и общините са задължени да осигурят условия за обхват на децата и предотвратяване на ранното им отпадане от училище. Относно предложението за отпадане на финансирането на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците, обучаващи се в частните детски градини и училища, Министерството е на мнение, че ангажимент на държавата е да насърчава образованието, независимо от това чия собственост е детската градина или училището. Въвеждането на един учебник по предмет ще постави пред риск осигуряването на системата с одобрените познавателни книжки и учебни помагала. След обсъждането се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: – 5 народни представители, „против” – 9 народни представители и „въздържали се” – 6 народни представители. Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение

№ 754-01-14 , внесен от г-жа Корнелия Нинова и група народни представители на 1 юни 2017 г. На свое извънредно заседание, проведено на 20 юли 2017 година Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, № 754-01-14, внесен от госпожа Корнелия Нинова и група народни представители. На заседанието присъстваха Таня Михайлова – заместник-министър на образованието и науката, госпожа Соня Кръстанова директор Дирекция „Финанси“ в Министерство на образованието и науката, Теодора Иванова – главен секретар и Цветелина Георгиева –държавен експерт в Държавната агенция за закрила на детето. От името на вносителите Законопроектът беше представен от госпожа Весела Лечева, която в своето изложение поясни, че предложените изменения и допълнения на Закона за предучилищно и училищно образование имат за цел да реализират ангажимента на държавата да гарантира по-високо ниво на масово образование, условия за качествено образование във всички училища, начална професионална подготовка за младите хора, както и бъдещо успешно развитие на завършващите училище. В Законопроекта се предлага по-голямата част от основните Държавни образователни стандарти да се приемат от Народното събрание, да отпадне държавното финансиране за частните училища, предлага се възстановяването на техникумите като специализирани училища, въвеждането на правилото един учебник по предмет за всеки клас, също така - отмяната на текста в действащия закон -„децата до IV да не повтарят годината“. По отношение на педагогическите кадри се предлага провеждане на продължаващата квалификация на учителите. Относно нормите, чието действие е в рамките на компетенцията на Комисията, вносителите предлагат в Социално-педагогическите интернати да не се настаняват учениците, които са извършили противообществени прояви, а само учениците, които нямат подходящи условия за живот в семейството или са лишени от родителски грижи и надзор, както и задължението за присъствие в състава на екипа за подкрепа за личностно развитие на представители на органите за закрила на детето. В Комисията бяха представени писмени становища, в които Законопроектът в по-голямата му част не се подкрепя, като за някои текстове има конкретна или принципна подкрепа. Относно предложените изменения и допълнения в нормите отнасящи се до деца в риск (чл. 44), всички представени становища ги отхвърлят с мотива, че по този начин се създават нови институции за деца, а това влиза в противоречие с политиката за деинституционализация на на грижата за деца. Измененията в чл. 188, свързани със задължението за присъствие на представители на органите за закрила на детето в състава на екипа за подкрепа за личностно развитие, не се подкрепя от Министерството на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето и Института за социални дейности и практики. Мотивите им са, че в действащите разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование е предвидено в екипите за подкрепа да се включват представители на органите за закрила на детето при необходимост. Отделите „Закрила на детето“ се включват, когато е идентифицирано, че детето е в риск. Във всички останалите становища това предложение се подкрепя, тъй като се свързва с разширяването на мерките, насочени към дисциплиниране на учениците и ангажираност и отговорност на други държавни органи извън образователната система. В обсъждането взеха участие народните представители Весела Лечева, Галя Захариева, Михаил Христов, Теодора Халачева, Христо Проданов, Иван Ченчев, Йордан Йорданов и Севим Али. В хода на дискусията беше обърнато внимание на няколко важни акцента. Народният представител Михаил Христов постави въпроса за достъпа на децата с увреждания до материалната училищна база, за което държавата е длъжник. Господин Йордан Йорданов обърна внимание на представителите на Министерството на образованието и науката в работните групи, които изготвят Държавните образователни стандарти, да бъдат включени педагогически специалисти, работещи в училищата, а не само експерти от неправителствени организации. Народният представител Севим Али изрази подкрепа за предложението за отмяна на действащата разпоредба „децата до IV клас да не повтарят годината“, както и предложението за един учебник по учебен предмет, но сподели, че не намира за убедителни аргументите на вносителя за отпадане на държавното финансиране на частните училища. Народният представител Галя Захариева заяви своето становище за отхвърляне на предложените изменения и допълнения с мотивите, че принципът за държавно финансиране на частните училища е заложен още през 2006г. в Националната програма

конкурентна среда и намалява риска от корупционни практики. Според госпожа Захариева една не малка част от предложените текстове в Законопроекта са юридически неиздържани и необосновани. Народният представител Теодора Халачева поиска информация от Министерството на образованието и науката дали вече е изготвен Държавния образователен стандарт за физическа

Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, № 754-01-14, внесен от госпожа Корнелия Нинова и група народни представители на 1 юни 2017

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! През 2016 г. стартираха образователните реформи, регламентирани от новия Закон за предучилищно и училищно образование. С добри намерения, но, за съжаление, обществената оценка за тях далеч не е позитивна. Законът влезе в сила на 1 август 2016 г. без налични основни стандарти, чрез които е предвидено да действа този Закон. Към влизането в сила на Закона бяха утвърдени само четири стандарта, които трябваше да бъдат до 19. Късното приемане на стандартите доведе до голям хаос в системата на образованието. Те бяха приемани в движение. Дори имаше изявление на министъра на образованието, че няма да се извършват проверки в училищата по прилагането на новия Закон. Към настоящия момент все още има стандарти, които не са изписани, а учениците още миналата година, учебната 2016 – 2017 г., започнаха в първи глас без буквари, в пети клас без учебници. Програмите на шести и седми клас трябваше да включат предмети и образователни изисквания, които са за осми клас, което доведе децата до възможността да учат по свитъци, учителите бяха изключително натоварени, затрупани от информация, от административна бумащина, от неизпълними претенции. Какво доведе до това? Увеличаване ръста на отпадналите ученици. През 2015 г. те бяха 29 000, през 2016 г. вече са 37 500. Расте броят и на завършилите ученици, които нямат квалификация, нямат знания. Функционалната грамотност остава на критични равнища за огромна част от учениците. На фона на дълбоките неравенства в обществото – материални, социални, регионални, се засилват и неравенствата в училищата, между училищата. Закриването пък на малките училища от своя страна води до увеличаване ръстът на преждевременно отпадащите от образование деца и до ново, все по-остро обезлюдяване на населените места. Всички тези и още много аргументи ни накараха да направим и предложим промени в сега действащия Закон, които трябва да регламентират ангажимента на държавата за качествено образовани и равен достъп до образование на всички български деца. Какво предлагаме със Законопроекта основните държавни образователни стандарти да се приемат от Народното събрание, не всички колеги, подчертавам, и не че това противоречи на Закона. Защото това са едни трайни обществени отношения. Знаете, целта на Закона беше да направим нови учебни програми, така че да има ново учебно съдържание, от там един много качествен учебник. Има ли резултат? Не. Нямаме резултат, затова защото учебната програма по сега съществуващите правила може да се променя всяка година. Кой родител е съгласен или учител детето му всяка година да учи по нова учебна програма? Отпадане на държавното финансиране на частните училища. Това създава допълнителни растящи неравенства по пътя на достъпа на материалната база, на заплащането на преподавателския труд, неравенство по местоживеене, неравенство по регионални особености. Не бива това да бъде допуснато, затова предлагаме да няма публично финансиране на частните училища. Не сме против Закона за частните детски градини и частните училища. Те трябва да бъдат подпомагани и развивани такива форми се случват и сега. Има безплатни учебници и учебни помагала, за стипендии на учениците, за учебно-методическа подкрепа на учителите и учениците, достъп до национални европейски програми. Знаете, от 86 училища близо 50% са обявени за иновативни училища. Това доказва, че частните училища имат всички права с тези на държавните. Какво предлагаме като трета точка? По-гъвкава образователна структура и създаване на условия за по-високи образователни резултати. Какво включва това? Нека има многообразие на училищата. Както са многообразни интересите на нашите деца, и ние трябва да подкрепяме тяхното развитие. Не бива да оставим само такива училища в областта на изкуствата, културата и спорта. Ние предлагаме такива училища да има в областта на математиката, природните науки, технологиите, хуманитарните науки, националната сигурност. Това ще създаде условия да се запазят и развият децата с техните нужди, интереси и таланти. Какво мислим за професионалното образование? трябва да е в синхрон с този Закон за професионалното образование. Колеги, за да можем да включим дуалната система в професионалното образование, то трябва да има и такива училища, които ще приемат ученици от десети клас. След обединените училища така ставаме в синхрон предмет. Много дискутирана тема. Казват, децата са различни, затова учителите трябва да могат да избират по кой учебник да работят. Сигурно! Правилно, да, но нека видим истината. Децата са различни и в класа, а в класа не може да се работи по различни учебници. Предлагаме един базов учебник, основен учебник, който да гарантира знанията, които трябва да бъдат усвоени от учениците, и минимум три помагала към него. Ето, с тези помагала ще се изрази творчеството на учителя, а именно изоставащо дете с такова помагало да може да навакса процесите; дете, което се развива много добре по дадения предмет, с такова помагало, което да дава възможност за неговото развитие и изява по-напред. Така че философията за това, че се нарушава възможността и творчеството на учителите въобще е неправилна. Проектът предвижда учениците от втори, трети и четвърти клас да повтарят, ако не са показали уменията и знанията, компетентностите, необходими за съответното ниво. И ще кажа защо! Те трябва да се научат на труд, на дисциплина, да получат нагласата, че напредъкът изисква постигане на определени критерии и през целия си живот така или иначе те ще бъдат оценявани. Разбира се, много важно е във втори, трети и четвърти клас как ще поднесем на учениците информацията. Няма да заклеймим никое дете: „Не, ти не можеш да вървиш напред!“. Ще търсим начини да го мотивираме. Но ако не ограмотим децата до четвърти клас, в пети клас отпадането от училище е сигурно. Много важен момент в нашите предложения са по-ефективна система за квалификация и кариерно развитие на учителите. Колеги, изключително важно е нашите учители да могат, да знаят, непрекъснато да се развиват и да се квалифицират. В нашите промени предлагаме повече часове и по-гъвкави по-гъвкави методи за провеждане на квалификацията и непрекъснатото развитие на учителя. Последното, което искам да кажа това, сериозно е и трябва да въведем мерки и норми, насочени към дисциплината на учениците – норми, задължаващи държавните органи, които са извън образователната система, да участват в дейността за приобщаващо образование и за борба с агресията. И накрая, за да се случи всичко това, трябва когато определяме бюджета за следваща учебна година и бюджета на държавата, то минимум 4% от брутния вътрешен продукт да бъде за образование. Благодаря за вниманието.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Законът за предучилищно и училищно образование влезе в сила на 1 август 2016 г., месец и половина преди новата учебна година и постави на изпитание цялата образователна система. В основата на неговата философия е заложено приобщаващото образование. Несъмнено приобщаващото образование е приоритет на много от държавите в света и затова ние подкрепяме идеята за него. Приобщаващото образование Приобщаващото образование обаче поставя в центъра на вниманието детето с неговите индивидуални потребности и разнообразието от неговите изисквания. Приобщаващото образование също така изисква значителен обществен консенсус и време, за да бъде реализирано. Какво се случва в нашата образователна система? Родители, учители, представители на институции по различни начини с разнообразни средства нееднократно изразяват неодобрението на новата нормативна уредба. Несъмнено Законът има своите достойнства, но със сигурност едно от тях не е, че е качествен нормативен документ за системата на образованието, което касае всяко едно от семействата. Какви са резултатите една година след приемането на Закона? Първо, Законът е голям по обем, има повече от 400 текста. В същото време обаче той не дава конкретни отговори на значими въпроси, а само декларира желание, като по какъв начин ще бъде изпълнението – трябва да бъде дадено в стандартите. За съжаление, обаче при влизането в сила на Закона имаше само четири стандарта. Късното приемане на стандартите е пореден пример за липса на координация при изработването на новата нормативна уредба. Какво се случи в учебните заведения? Хаос, неясни нормативни изисквания, отговорност за учители и директори без ясна определеност на права и задължения, пренебрегване на традицията в българското образование, учебният план и учебните програми да са държавни документи. Нерегламентиран ясен механизъм за сътрудничество между институциите, неосигурен необходим финансов и човешки ресурс. Агресията в училище не е овладяна. Броят на отпадащите ученици продължава да се увеличава. Разтревожени родители на деца със специални образователни потребности заради неясна перспектива. Угрижени, уплашени, унижени, изтощени до краен предел учители. Болка, гняв и безсилие! А това се случва с повечето учители, защото са вплетени в една безмилостна система на административни изисквания. Не са регламентирани правата им. Затова пък се изискват несвойствени за квалификацията им задължения и отговорности. Бюрокрацията и огромната документация измества фокуса от най-главното – детето да бъде в центъра на вниманието. Най-тъжният виц, който в момента е актуален сред учителите, е, че тази нормативна уредба е довела до това, че учениците и децата ни пречат да си вършим работата. Големият български революционер Христо Ботев в своето произведение „Калъп за учители“ с тъга казва: „Учителят трябва да бъде търпелив като вол, добър като агне и телесно здрав като битолски просяк“. Това ли искаме от нашите учители? Няма как да създаваш хора с позиция, когато непрекъснато си претоварен и подтиснат! Не можеш да възпитаваш хора без да бъдеш свободен! Промените, които предлагаме, са свързани с отговорността на държавата. Те произтичат от продължаваща дискусия и са провокирани от мнението на хората, които изпълняват Закона. Целите на промените, които предлагаме са за качеството на образованието, равен достъп на всички деца, повишаване квалификацията и мотивацията на учителите. По-добра образователна среда и устойчивост на образователната система. Темата на българското образование трябва винаги да бъде в центъра на обществения дебат. Философията на Закона трябва да бъде, че всяко дете, учител и родител се чувстват добре приети и ценени в обществото, което разбира и уважава различното. Накрая завършвам с благодарност към колегите, учители. Благодаря Ви, колеги, за това,

Имате думата, госпожо Михайлова, заповядайте.

Във връзка с представения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, № 754-01-14, Министерството на образованието и науката изразява следното становище: В Законопроекта се предлага част от държавните образователни стандарти да се приемат от Народното събрание по предложение на министъра на образованието и науката. Предложените разпореди поставят следните юридически проблеми. Въпреки, че в Законопроекта не е посочен актът, с който Народното събрание ще приеме посочените стандарти, единствената възможност, според чл. 86 от Конституцията на Република България, е това да стане със Закон. Считаме, че предложението не съответства на чл. 10 от Закона за нормативните актове, според който обществени отношения от една и съща област се уреждат с един, а не с няколко нормативни акта от същата степен. Законите, с които Народното събрание би приело стандартите, не биха могли да се квалифицират като специални закони спрямо общия, а биха доразвили на ниво закон материя, чиято уредба към момента законодателят е делегирал на органите на изпълнителната власт. Направените предложения в голямата си част не се явяват изменения по отношение на сега действащата нормативна уредба в чл. 22, алинеи 3, 4, 6, 7, 9 и 10. Предложението за разширяване обхвата на специализираните училища чрез въвеждане на нови видове – по математика и природни науки, хуманитарни и обществени науки, технология и национална сигурност, и техникуми, не се подкрепя от Министерството на образованието и науката. Добавянето на училища, които осъществяват подготовка в областта на природните науки, математическите науки, хуманитарните и обществените науки, технологията и сигурността, и на техникумите към групата на специализираните училища, които осъществяват подготовка в областта на спорта, изкуствата, културата и за нуждите на вероизповеданията, на практика изчерпва всички области, в които се осъществява подготовка в училищното образование. Наред с това добавя област, по която не се осъществява общообразователна подготовка – сигурността. Извън посоченото, следва да се прецизира използването на математически науки дотолкова, доколкото в научна област такава не съществува. Следва да се отбележи също, че предложението техникумите да извършват обучение след завършен XII клас е в противоречие с легалната дефиниция за училище по чл. 25 от Закона, според която определящата определящата характеристика на тази институция е, че в нея се осигуряват условия за завършване на клас и етап, или за придобиване на степен на образование. Предложената възможност обучението в училищата по култура и в училищата по изкуства да започва от IX клас не е съобразена с концепцията, вложена в Закона, както и с останалите разпоредби. Липсата на специални разпоредби в тази посока би довело до невъзможност за прилагане на действащите разпоредби в Закона за тези ученици. Министерството на образованието и науката не подкрепя направеното предложение за добавяне към специалните училища на училища за ученици със специални образователни потребности, които не им позволяват интеграция в общообразователното училище. На практика това означава да върнем в системата на предучилищното и училищното образование помощните училища. Тези промени не кореспондират с философията на Закона за приобщаващо образование на всяко дете и всеки ученик в обикновената детска градина или училище, съвместно с неговите връстници в подходяща подкрепа за личностно развитие. Възможност за такава подкрепа е осигурена в центрове за специална образователна подкрепа на деца и ученици. Към момента социално-педагогическите интернати са специални училища, в които се обучават ученици с девиантно поведение, спрямо които съответният районен съд е наложил възпитателна мярка „настаняване в социално-педагогически интернати“. социално-педагогическите интернати се настаняват малолетни над 8-годишна възраст и непълнолетни, извършили противообществени прояви, към които възпитателните мерки не са се оказали достатъчни за нормалното им възпитание и няма подходяща социална среща. Разпределянето на малолетни и непълнолетни в социално-педагогическите интернати действително се извършва от Министерството на образованието и науката, но то е в зависимост от броя на влезлите в сила решения на съответните районни съдилища. Неповтарянето на класове от началния етап не е ново за образователната ни система. То е уредено и във вече отменения Закон за народната просвета. Превърнато е в същностна концепция и в Закона за предучилищното и училищното образование, с която са свързани и от която произтичат редица други елементи: идеята за ученика, който е в центъра на образователния процес; идеята за индивидуализирането на учебния процес при отчитане на различните интереси, възможности и темпове за личностно развитие; идеята за приобщаващото образование, ориентирано към предлагането на адекватна обща и допълнителна подкрепа и опиращо се на постиженията, а не на неуспехите на учениците. В този смисъл оставянето на ученик да повтаря още в началните класове противоречи на духа на Закона. Министерството на образованието и науката не подкрепя направените предложения за един учебник или учебен комплект, защото един учебник по предмет крие корупционен риск и не гарантира обективен и прозрачен избор. Министърът на образованието и науката одобрява проектите на учебници и учебни комплекти, за които въз основа на оценяването е установено, че отговарят на държавния образователен стандарт за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала и са разработени въз основа на утвърдените програми и са приложими в практиката. На учителя се предоставя възможност за избор. Одобряването само на един учебник за всеки клас, за всеки учебен предмет ще отдалечи страната ни от европейските практики. Съществуването на няколко учебника по даден учебен предмет няма да затрудни проверката и оценката на знанията и уменията знанията и уменията на учениците, тъй като има задължително изискване учебниците да имат обща структура и последователност на темите, в съответствие с учебната програма. Разпространението на учебници от министъра по Закона за обществените поръчки ще затрудни процеса на издаване и разпространяване на одобрените познавателни книжки, учебници и учебни помагала, които се предоставят за безвъзмездно ползване. Към настоящия момент с ПМС № 79 от 13 април 2016 г. за осигуряване на безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни помагала са определени нормативите на средствата за закупуването им, независимо от автора или издателя. Конкуренцията между издателствата и авторските колективи води до по-добро качество на учебниците и до по-ниски цени. В един конкурентен пазар на учебници всички издатели ще се стремят да предложат най-доброто. В същото време неограниченият брой помагала ще има косвен ефект и върху още един проблем в основното училище – тежестта на раниците. Учителят участва в оценяването на пригодността на учебниците и учебните комплекти. Всеки учител избира учебници и учебни помагала, които се предоставят за безвъзмездно ползване, в зависимост от равнището на знания на учениците в класа и от спецификата на конкретната образователна среда. Изборът се съгласува с Обществения съвет, в който има най-малко трима представители на родителите. По отношение на включването в екипите за личностно развитие Министерството на образованието и науката счита, че представители на други институции, които не са наети по трудови правоотношения от директора на детската градина или училището, ще затрудни работата на екипите, които се създават в самото в самото училище. Освен това тяхното участие зависи и от възникнала специфична потребност при извършване на оценката, което не налага да са в постоянния състав на екипа за подкрепа за личностно развитие на детето или ученика, а да се включат при необходимост. Задължителната квалификация от 48 часа за периода на атестиране в съществуващия текст в Закона се въвежда за първи път. Все още не е измерен ефектът и не е оценено въздействието на прилагането на този текст от Закона. Предложените 100 часа задължителна квалификация за периода на атестирането противоречи на текста в мотивите към Закона за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, а именно: въвеждат се нови и широки обществени промени, без необходимата за това подготовка. В приложената предварителна оценка на въздействието не са посочени всички ресурси и нормативни промени, необходими за обезпечаване на предложението. Предложението за промяна не е в интерес и на учениците, не кореспондира със съвременните тенденции за провеждане на продължаваща квалификация и само по себе си не е гарант за качество и ефективност на провежданата квалификация. предложението не е отчетено какъв финансов, организационен и човешки ресурс е необходим за осигуряване на заместващи учители. Могат да бъдат използвани множество възможности за повишаване на квалификациите и компетентностите на училището, без да е необходимо използването само на присъствена форма на обучение. Могат да бъдат използвани вече наличните в голям обем отворени ресурси и възможностите на дигиталните технологии, електронните платформи, участието в мрежи. Министерството на образованието и науката счита, че настоящата формулировка за планиране на средствата от държавния бюджет следва да се запази, тъй като е съобразена с политиката за увеличаване на средствата за образование. Освен това същата не създава предпоставки за нарушаване принципите за разпределение на публичните ресурси в съответствие с приоритетите за развитието на страната. Следва да се има предвид, че предложението не отговаря на фискалните правила, регламентирани в Закона за публичните финанси, в това число и относно размера на бюджетния дефицит, който следва да бъде спазван при разработване на Проекта за Закона за държавния бюджет в Република България за съответната година, в качеството й на страна – членка на Европейския съюз. Предвид всичко изложено, Министерството на образованието и науката не подкрепя внесения от Корнелия Нинова и група народни представители Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование. Благодаря Ви, госпожо Заместник-министър, за подробното изложение. То в някаква степен допълни докладите, които чухме преди това. Имате думата за изказвания, уважаеми народни представители. Заповядайте, господин Мехмед.

Мехмед. ЕРОЛ МЕХМЕД (ДПС): Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, Законът за предучилищното и училищното образование беше един от най-дискутираните в предишния парламент и един от най-обсъжданите в обществото. Още при приемането му имаше най-разнопосочни мнения, които бяха и достатъчно противоречиви. Сигурен съм, че той ще изтърпи изменения и допълнения, но надали това ще се случи днес. Очаквахме внесеният Законопроект да породи дискусия, която да е полезна за системата, но както винаги в бързината може би не налучкахме и верния път. Законът е нов, не е изтърколил още една година, и негативните мнения са повече предварителни, а не извлечени от реалната му функция и въздействия. Аз няма да влизам в дълбочина и детайли. Колегите вече го направиха. Запазваме си това право, ако изненадващо Законопроектът днес мине на първо гласуване, да изразим нашата подкрепа за определени предложения, същото време да изкажем и резерви по отношение на някои други от допълнително внесените предложения. Всички знаем, че в сферата на образованието проблеми има, и всички ние започваме с финансовите средства, най-вече техния недостиг. Това е напълно разбираемо, но в същото време ще е доказана отговорност, ако държавата предвижда в годините напред не 4% от брутния вътрешен продукт, а да ги направи 5 – 6 предвид заявения приоритет. Но никога проблемите не са само финансови. Учителската професия, колеги, изисква всеотдайност, изисква отговорност пред бъдещето. Учениците и новото поколение искат стандарти, които да отговарят на времето, в което живеят. Все още е силно дискусионен въпросът за единия учебник, но знаете ли – ние сме съгласни с мнението, че не е толкова важно по колко учебника се обучават учениците, а какво всъщност се се изучава днес в българското училище. Друг е въпросът, че това се е превърнало вече и в бизнес. Още по-различен е въпросът дали това наше българско училище е все още желана територия – както за ученика, така и за учителя. Получавайки качествени или цифрови оценки, израстват ли те пред очите ни с онези базови знания, с които продължават подготовката си за утрешния ден, или просто защото Законът е такъв – едни деца растат неграмотни, въпреки положения труд и вложената енергия?! Израстват ли те като знаещи и можещи, уверени в своята бъдеща реализация? А този въпрос изисква и аналитичен отговор. Без някой от нас да го приеме лично, уважаеми колеги, надали всички тук сме толкова компетентни в сферата на образованието, че Народното събрание да определя едни от най-важните стандарти – държавно-образователни, извън противоречието в нормативната уредба. Има едно друго интересно предложение – Министерският съвет да определя с наредба стандарта за приобщаващо образование. Това обаче е зона на професионализъм, на богат опит и експертиза и изисква много разбиране. Тук действително има проблеми и Министерството на образованието и науката трябва задължително да реагира с изцяло нова наредба, съобразявайки се с широкия спектър от различни мнения и препоръки. Силно противоречиви са мненията за исканите допълнително 30 работни дни отпуск за квалификация в рамките на атестационния период. Освен позитивната страна на въпроса, а всички знаем как, с чии и с какви проекти се осъществява повишаването на квалификацията на учителите, и този намек, мисля, че ще е достатъчен. Уважаеми колеги, в сферата на предучилищното и училищното образование има и други проблеми, неспоменати в този Проектозакон и оставащи извън дискусията днес. Някои от тях все още се идентифицират, и ако искаме умни поколения в силна държава, трябва днес да осъзнаем отговорността си и да вземем правилните решения. Човек се учи цял живот, и това усилие всъщност трябва да е държавна политика. Отчитайки с еднаква степен и добрите, и лошите страни на внесените предложения, ние с колегите от “Движението за права и свободи“ ще се въздържим при гласуването. Благодаря много. Благодаря Ви, господин Мехмед. Заповядайте, уважаеми народни представители, за изказвания. изказвания. Думата за изказване има Веска Ненчева. Заповядайте, госпожо Ненчева. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, Разгръщайки страниците на книгите на един от невероятните български автори Чудомир, в един от разказите ще прочетете думите на стар учител по история, който цитира Сократ и казва: „Когато Бог реши да накаже някого, прави го учител.“ – колеги, Вие го знаете – и продължава разказа си нататък. Колеги, аз няма да Ви разказвам, но ще споделя с Вас онова, което споделиха с мен българските учители, българските деца и българските родители от септември миналата година, когато ги сполетя наказанието на Закона за предучилищното и училищното образование. Да, съгласни сме, че трябва да има промяна и реформа в българското образование. И дълбоко съсредоточени в разбирането на философията и мащабността на предлаганото в новия Закон, възникват множество въпроси. Отговорите са трудни, а за някои въпроси новият Закон още няма отговори. В началото на учебната 2016/2017 г. учителите само за няколко дни трябваше да се запознаят с близо 2 хил. страници нови документи – Сизифов труд, но те се справят, защото трябва. На кого беше нужно това бързо четене и спешно прилагане на Закона?! Първокласниците трябваше да са „щастливи“ със старите буквари, които да си представят, че са нови. Родителите все още формално присъстват в обществените съвети, без ясна представа за значимостта на дейността им. Педагогическите съвети трябваше седмици след започване на новата учебна година да решат как да преструктурират часовете за седмокласниците, за да могат да предадат учебния материал по история, география и биология за сметка на часове по други предмети, а знаете, че след VII клас се полагат изпити за национално външно оценяване. Някъде във философията на новия Закон се размиват и основни методически изисквания, като междупредметните връзки, които са основополагащи за усвояване на трайни знания. Вписаното в новия Закон е само фраза, която е празна от съдържание, без задълбоченост и изчерпателност. Учебните планове, програми и съдържание продължават да дават обхватна представа за познанието на света, но познанието за българската идентичност чрез български литературни произведения, български фолклор, българска история остава тема, която е пренебрегвана и незастъпена. Родолюбивото образование и възпитание липсва в смисъла на онова национално самочувствие, в което трябва да бъде възпитавано всяко българско дете и всеки български ученик. Закона се вижда кратка мисъл за българчетата в чужбина – раздел VI, чл. 113, и с това се изчерпва грижата на държавата към тях. Хаосът, който създаде Законът, води и своите последствия. Почти всяка седмица само констатираме поредните случаи на агресия в българското училище. Децата ни загубиха ориентири в мярката и справедливостта, защото законовите норми са неясни. Българският учител е подложен на напрежение и стрес, губи своето самочувствие, губи респекта си, губи силата. А как слабият да възпитава в сила?! Как унизеният да възпитава в самочувствие?! Това са малка част от примерите, превърнали се в пробойни в новия Закон, затова нашите констатации наложиха да предложим изменения и допълнения, които са на Вашето внимание. Наложително е да припомня и една максима, която гласи, че когато една нация е здрава и образована, тя сама намира пътя си, лайтмотивът, опорните точки на сегашното управление на държавата, са пътища. Колеги, имате възможността, чрез приемането на нашите предложения, да помогнете на нацията да върви здрава по пътя на образованието.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаема госпожо Заместник-министър, уважаеми гости, днес

Гледаме Закона, който от 11 години се готвеше и беше приет. Гледаме Закона, който единствено и само за този Закон, имаше стачка в негова подкрепа и за неговото по-бързо приемане.

и дали работят в българско училище? Сравнението по Ботевски с хомота на волове, най-малко не Ви прилича на Вас нито да ми цитирате Чудомир с прекрасния български език, който той притежава в неговата публицистика. Апропо, искам да кажа, че вчера, когато говорихме за един закон от господин Търновалийски, когото аз не виждам

Днес и сега ние гледаме един Закон, който не само нарушава Закона за нормативните актове, който грубо погазва норми от Конституцията на Република България – досега не е имало такъв случай. Бих разбрала всичко – и идеологически пристрастия, и носталгичен привкус и жалба по минало и младост, но когато те са структурирани на професионален признак и принцип, на експертен анализ, на добри практики, на адекватни изисквания на времето, в този случай, с този ЗИД, това не е така. Моята тема е частна, по отношение на всеобхватните неща, които, бих искала да кажа за този Закон и за това, което Вие говорите. Моите колеги ще направят основни изказвания и моята тема няма да е пунктуална. Тя е тема, която съм обяснявала многократно, за финансирането на частните училища, защото в този Закон няма норма, която да отговаря юридически и да кореспондира с нормите, които са в българското законодателство. Нещо повече, този Закон противоречи не само на юридическите норми, той противоречи на философията на Закона за предучилищното и училищното образование. онзи ден беше бях изненадана и попитах колежката в Комисията дали е чела Закона, сега съм убедена – чела го е, колеги, но не го е разбрала! Не е разбрала, защото философията на този Закон носи нещо различно.

и дефекти на системата на българското образование. Законът, който беше приет, е тежко предизвикателство – с това съм съгласна, към системата на българското образование и към образованието на нашите деца. Ще разделя аргументите си на две: нормативни и такива, които са политически. За да е ясно, ще уточня: говорим, колеги, за финансиране на деца и ученици, които се обучават в частни училища и частни детски градини. Не говорим за финансиране на частни училища и частни детски градини,

Вие добре знаете, че той е функционирал далеч преди това. Това е норма, която Вие сте приели и така не намерихте сили или пък възможност, или пък разбиране, за да я изпълните, но това трябваше да започне, както казах 2009 г. Това не е нова тема за България и аз казвам, че тя е действала от 1909 г. до 1948 г. Втори сериозен аргумент. много добре знаете, че Комисията за защита от дискриминация със своите решения: Решение 234 от 2008 г. има еднозначно решение, че всяко дете и ученик трябва да получава единния разходен стандарт за обучение, независимо от статута на училището. Това е утвърдена държавна политика в много европейски страни. Сред тях са държави, които имат изключително високи резултати от своите ученици. Ще цитирам само някои от тях, без да цитирам процента, който те, апропо, в една публикация, която, в миналия парламент спорихме с днешния председател, само доказва, че тя се увеличава, а не намалява. Тези страни са Финландия, Швеция, Холандия, Дания, Германия, Норвегия, Испания, Унгария, Чехия, Полша, като в голяма част от тях, в една от най-социалните държави – Франция например – Вие добре знаете, тя е 100%. Наличието на конституционно установени норми в контекста на Конституцията на Република дефинира училищата според това дали са държавни, общински и частни, правата на детето са гарантирани по безспорен начин, на съответното училище и в съответствие с принципите, заложени в Конвенцията за борба с дискриминацията в областта на образованието. Колеги, частните училища са реален сектор в системата на средното образование. Ще отворя скоба и ще направя кратка справка, защото има спекулации по отношение на тях. Ще Ви кажа няколко числа, за да бъда убедителна, така или иначе го правя. 2010 г. частните училища в България са 162, а частните детски градини са 54, в 2014 г., колеги, частните училища са 99, детските градини са 72, скоба – капка в морето. На фона на близо 3 000 български държавни и общински училища или средно изчислено в сума около 13-15 млн. годишно от бюджета, който би трябвало да бъде заделен за тях, апропо, той си е заделен, защото никой не може да гарантира това дете къде ще бъде записано – дали в частно, общинско или държавно училище. Две думи за механизма на финансирането на частните училища и детски градини, който е съгласуван – много държа да го отбележа, с правилата за държавните помощи съгласно разпоредбата на чл. 10, ал. 3, тоест обучение по учебен план и нищо друго. Няколко политически аргумента. Първо, всяко дете ще получава единен разходен стандарт за обучение, независимо от статута на училището. Това е справедливо, това е равно отношение към децата ни и не знам защо Вие го саботирате. Частните училища ще получават средства само за обучение, повтарям. Държавната субсидия за образование се полага на всяко дете. Частните училища и детски градини изпълняват държавните образователни стандарти и тяхната дейност ще бъде контролирана и мониторирана, което към момента трудно се прави. Държавното финансиране се спира, когато бъдат установени нарушения, с изрични норми в Закона, както и при ниски образователни резултати. Това, за Ваше сведение, става с решение на министъра на финансите по предложение на министъра на образованието. Последен аргумент – конкуренцията, колеги, ражда високо качество и високи резултати. Няма конспирация, няма задкулисни действия, които Вие отляво винаги съзирате,

държавата, или не дават такъв? Има ли опасност тази конкурентна среда, която рязко да се смени в полза на частните училища и там да отиде елитът на нацията, като под елит винаги разбираме богатите хора – доста остарял възглед, съвсем неадекватен на времето. Времето, колеги, позволява на знаещите и можещите, независимо от коя страна са на социалната стълбица и на социалното имане, да могат и да успяват в едно общество. Може да си много богат, но училището да не те направи по-умен, ще си останеш глупав, където и в което училище да се учиш. че най-после трябва да разберете, че заложените и кодираните принципи няма да дадат резултати нито за една, нито за две години. Важното е, че започнахме. Важното е, че дори и Вие приехте някои неща. Ще завърша с това, че съжалявам, че в това финансиране се подведохме по част от колегите от Реформаторския блок и приехме норма, която сега частните училища, мисля, че по никакъв начин няма да искат публични финанси, за да вършат своята образователна дейност, и ще бъдат прави. Желая младите и нови колеги, които са тук, които работят на тази нива, ама не като волове, а с много морал, съзнание и с отношение към българското образование и към българските деца, да разбират това. Иначе е жалко. А ние ще работим за българските деца и за българската нация. Тя ни трябва образована и конкурентна на световния пазар! Благодаря.

Няма реплики. Предоставям думата за изказвания. Заповядайте, господин

уважаеми госпожи и господа народни представители! Измина една година от влизане в сила на Закона за предучилищното и училищното образование и, разбира се, с многото промени, които се случиха в сферата на образованието, ние виждаме и ефекта от тези промени. Определено, залагайки за десетилетия напред показатели, по които ще определяме и с които ще се стремим да повишим качеството на образованието, видяхме и някои моменти, които, разбира се, търпят критика и които заслужават да бъдат променени. Всички Вие, уважаеми госпожи и господа, си спомняте, че когато беше внесен този Закон за разглеждане преди няколко години, имаше изключително задълбочена, професионална и обществена дискусия и в крайна сметка тя доведе до там, че вносителите възприеха доста от разумните предложения, които бяха направени. Сега имаме Закон, който се ползва с относително обществено доверие и най-вече в професионалните среди

който не е свързан с никакви дебати, с никакви дискусии, още по-малко с вземане на мнението на останалите политически формации. Вие дори не ни попитахте дали имаме някакви промени в този смисъл и дали не е редно, когато ще се прави реконструкция на Закона за предучилищното и училищното образование, все пак тя да бъде цялостна и да решава някакви важни, фундаментални въпроси. Бих попитал: Вашият Законопроект какви въпроси решава на образованието? Решава ли въпроса със справедливото разпределение на делегираните бюджети например? Решава ли въпросите, свързани с ранната социализация на децата – важни проблеми, които засягат обществото и които ние вече виждаме, че носят определени негативи? Решава ли проблемите с качеството на образованието? Решава ли въпроса с авторитета и достойнството на учителя, ако щете и достойното заплащане на учителската професия? Всичко това са въпроси, които за Вас явно не са чак толкова важни и за сметка на това Вие сте акцентирали върху някои козметични промени. Например промяна в наименованието на професионалните гимназии. Какъв проблем решава това дали професионалната гимназия ще се казва така, или ще се казва техникум? Същностно променя ли се фундаментът на тази част от българската образователна система? Не, променя се само наименованието. Що се касае до частните училища. Бих поставил въпроса и на Министерството на образованието и науката: колко частни училища са се възползвали до момента от

клауза, която не създава условия и възможности частните училища да имат интерес да ползват публични средства. Всички Ваши предложения, които изтъквате, разбира се, без да влизам в патетичния тон, който преди малко слушахме и, с който описахме една трагична обстановка в системата на българското образование, смятам, че, макар и да има разумни предложения в част от това, което ни предлагате, да речем, ние също сме защитавали при приемането на Закона тезата за единен учебник само че няма как да Ви подкрепим в този смисъл, тъй като нашето предложение беше един учебник по предметите от историческия цикъл, по география на България, по музика. Това именно са учебните предмети, по които обикновено се правят тълкувания, които ние смятаме, че в обучението на нашите деца не са правилни и авторските колективи определено трябва да имат единно становище поне що се касае до тези части от българската история. В този смисъл мога да заявя от името на групата „Обединени патриоти“, че ние няма как да застанем в подкрепа на Вашия Законопроект. Ще гласуваме „въздържали се“ и така ще се обърнем с призив към Вас: дайте да да задълбочим малко повече дискусията. Смятам, че нищо няма да загубим, ако след няколко месеца, след обществени дебати и след съвместна работа между парламентарните групи стигнем до единни предложения и когато правим реконструкция на Закона, тя наистина да бъде стойностна, качествена и смислена, а не само да преследваме политически

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Богданов, дискусията по този Законопроект и по промените, които в момента ние предлагаме, се води вече над две години. Така че да ми казвате, че тепърва ще предстои някаква дискусия е смехотворно. Другото, което е смехотворно, е да говорите за Закон, който никога не сте чел, и ще Ви кажа защо мисля така. Извинявайте, но така звучите. Този Закон, ако сте го чел, знаете, че влиза поетапно и финансирането на частните училища се активира чак от 2018 г. Така че ние в момента не можем да говорим за лавинообразно покачване на желания от страна на частните училища с държавно финансиране, поради простата причина, че тази поправка в Закона, тоест този текст в Закона още не се е активирал на практика. Той влиза в сила от 2018 г. Господин Богданов, ще Ви върна тук в момента, в който в в здравната система парите започнаха да изтичат към частните болници. Тогава те също не бяха толкова много, а в момента са с такива размери, че се чудим какво да правим с държавните, защото средства за тях не достигат. Така че, господин Богданов, и дискусията я има от много време, и финансирането – обясних Ви точно каква е реалността с финансирането. Това, което предлагаме, са конкретни решения. В изказването си ще говоря по-конкретно и по тях, но те са свързани с проблеми, на които ние сме свидетели вече над една година. Проблеми, за които говорихме при първоначалното приемане на Закона, че ще станат реалност, и те стават реалност. И в момента, това което предлагаме, единствено е да предотвратим колапса на системата.

и бих искал да акцентирам върху един друг аспект. Първо, по отношение на самото наименование. Може да Ви се стори маловажно, но за мен е показателно. Как може въобще да бъде предучилищно образование, при положение че в българския език „образование“ означава, първо, процес на обучение и целенасочено получаване на някакви знания и, второ, система от различни по степен училища, които дават определена квалификация? И двете определения говорят, че предучилищното образование е един нонсенс. Второ, обучението предполага такава личностна зрялост, при която детето може да отложи своите мотиви или цели. Тоест водеща роля при едни шест-седемгодишни по възраст деца деца винаги има играта, а не обучението. И във възрастта, всъщност до шест-седем години личността е неспособна да участва в учебната дейност. Разбира се това може да се учи под формата на игра или спонтанно.

още нещо по отношение на ефекта, тъй като господин Богданов говори за ефекта и за равносметката. През 2016 г. и 2017 г. се наблюдава рязко увеличаване на агресията в училището. Само за няколко месеца две деца бяха убити от свои съученици при, наглед ежедневни, елементарни и конфликтни ситуации. Една от ефективните мерки за регулиране на агресията с насилие е насищането в училище с представители на помагащите професии.

Благодаря Ви, Господин Витанов. Има ли други реплики към изказването на господин Богданов? Заповядайте, госпожо Дамянова.

е процес на обучение, възпитание и социализация, и това винаги е било така, независимо дали говорим за детска градина или за училище. В детската градина обучението се случва чрез игра и това е записано, но както и да е. Благодаря Ви, господин Богданов, че обърнахте внимание на факта, че текстовете по чл. 10, касаещи финансирането на децата в частните училища и детски градини, влиза от 2018 г. Хубаво е, че и колегите вляво са го разбрали, защото по време на предизборната кампания се лееха едни изречения и факти как, видите ли, ние сме прехвърлили парите от общинските детски градини и държавните към частните, как заради това сме закрили общинските и държавните детски градини и училища и така нататък. Бих попитала колегите, и бих ги призовала да посочат едно такова училище, от което сме прехвърлили пари – от общинско, съответно в частно. Хубаво е, че сте го прочели, колеги в ляво. Господин Богданов, тези неща трябва да се припомнят, за което Ви благодаря. Благодаря Ви, госпожо Дамянова. Да Ви припомня, че процедурата е реплика, а процедура „благодарност“ все още нямаме. Ако приемем процедура „благодарност“ в Правилника, напълно може да се вместите в нея. Заповядайте за дуплика, господин Богданов. Уважаеми господин Мирчев, дали съм прочел Закона или не, Вие поне сте свидетел в рамките на миналия парламент по нощните часове, в които заседаваше Комисията по образованието и науката, били сме заедно и предполагайки, че присъствайки на тези заседания, заседания, поне съм имал възможността да дискутирам и да дебатирам по тези въпроси. За съжаление, тогава Вие не бяхте толкова експанзивен, колкото сте в момента, което ме навежда на мисълта, че че Вашата постановка към момента е да търсите политически дивидент от тези предложения. Затова ще повторя още веднъж: подготвяме предложения, които са стойностни и смислени и които ще решат голямата част от проблемите, които видяхме, че предизвикаха някои неточности в Закона. Благодаря. Благодаря Ви, господин Богданов. За изказвания? Процедура? Заповядайте, госпожо Йотова. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, предлагам процедура по удължаване на времето до изчерпване на дебата по темата и гласуването. Благодаря Ви, госпожо Йотова. Други предложения? Обратно предложение? Няма. Подлагам на гласуване направеното предложение от госпожа Йотова за удължаване на времето по дебатите на Закона до изчерпване на

представители: за 139, против 4, въздържал се 1. Предложението за удължаване на времето е прието.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, действащият от 1 август 2016 г. Закон за предучилищното и училищно образование в най-голяма степен изразява настъпилите промени в общественото развитие в регулираната от него област и отговаря на очакванията на участниците в системата, на обществото

училищната образователна система е в динамично равновесие и въвеждането на нови промени преди началото на новата учебна година, които нямат доказан положителен ефект, ще предизвикат хаос и липса на стабилност, което не е в интерес нито на учителите, нито на децата, нито на родителите. Някои от предложенията за промяна в Законопроекта: „Децата от I до IV клас да повтарят клас“ – норма, която не отговаря на идеята и духа на Закона. Не е мярка срещу отпадане от училище, особено при децата от уязвимите групи. Началната училищна възраст е времето, в което децата изграждат своите базови умения за учене. Поставянето на количествени оценки и повтарянето на клас насочват отговорността за успеха или неуспеха на ученика върху самият нещо. Във Финландия, която е лидер по образователни резултати в Европа, когато някой има проблем или изостава, училището не го изключва, а получава подкрепа от ученици, учители, от цялата училищна общност. Училището е основната среда на детското развитие. „Отмяна на правото на учителя да избира учебника, по който да работи със своите ученици и въвеждане на неограничено количество учебни помагала“. Децата са различни и учат, използвайки много източници и всичките си сетива. И в момента децата учат по един учебник – този, който е избран от техния учител. Предложението в Законопроекта отнема свободата на избор на учебник от учителя, което показва липса на доверие към учителите, в частност към родителите, тъй като изборът на учебници се съгласува с Обществения съвет. Възприема напълно погрешна логика, че децата са еднакви и че спрямо тях може да се прилагат универсални инструменти. Крие огромен корупционен риск и липса на всякакви гаранции за обективен и прозрачен избор. Големият брой помагала, който се предлага, ще има косвен ефект и върху още един проблем в основното училище – тежестта на раниците. И сега ученическите чанти са достатъчно тежки, а подобна идея със сигурност ще ги натовари допълнително, особено ако учителите в съответното училище не са доволни от одобреният по съответният учебник и разчитат на допълнителни сборници. Същевременно трябва да отбележа, че е необходимо да се изискват от нас, работещите в системата, разработени електронни учебници, помагала и платформи, които да предоставят избор за алтернативно обучение по различните предмети. „Най-малко 30 работни дни за един атестационен период платен отпуск по чл. 161 от Кодекса на труда за повишаване на учителската квалификация“ – норма, която е недопустима за училищен бюджет. Училището трябва да стимулира по-високата квалификация, да я обвързва с резултатите, да създава условия за прилагане на инструменти за привлекателно образование в училището, което означава по-високо заплащане на учителския труд. В предложението не е отчетен необходимият финансов, човешки и организационен ресурс за осигуряване на заместващи на отсъстващите учители и как това ще се отрази на учениците, как ще се обясни на техните родители. Няма нормативна пречка и в момента броят на часовете за квалификация на учителите да е по голям от 48 – 100, 200. Това е решение на всяко училище и е само в неговите възможности. В каквото и състояние да се намира днешното ни основно и средно образование има един огромен знак плюс, заради който си струва понасянето на всички минуси – свободният избор. Свободата да избираш отдалечава децата от абсолютно сбъркания и неприложим модел в миналото, който трябваше да обучава всестранно развити личности. Повече от две десетилетия е налице една от най-важните предпоставки за успешно и градивно образование в ученическите години – възможността да избираш какво да учиш. Въпрос на избор, понякога и на средства е детето да изучава само това, към което проявява интерес. Предложението да се възстановят техникумите, като нов вид специализирани училища, е дублиране на професионалните училища. Те, заедно с профилираните гимназии, съставят едно ядро от учебни заведения, които предлагат качествено и конкурентно образование. Много от тях далновидно и мъдро излязоха от рамките на институции, чието единствено задължение е преподаването и функционират като изпитни центрове за получаване на международно признати дипломи за средно образование и езикови сертификати. Успешно работят в сътрудничество с бизнеса. Поддържайки тесни контакти с наши и чужди университети, те улесняват приема на възпитаниците си в тях. Отпадането на държавното финансиране на частните училища би било сериозно отстъпление на държавата от ангажимента за насърчаване на образованието, което е обществено и солидарно дело. Необходимо е време да се развие частното образование в повече населени места, не само в столицата; да се анализира и оцени процесът на въздействие колко частни училища ще се възползват от тази възможност, която влиза в сила от 2018 г.; какъв ще е ефектът от това върху достъпността на тези училища за децата и родителите; колко от училищата са кандидатствали за такова финансиране и защо; какъв обществен ресурс е насочен към частните училища и какъв е ефектът от това върху осигуряването на равен достъп и качествено образование за всяко дете. Едва след такъв анализ би следвало да се вземе решение за продължаване или за прекратяване на държавното финансиране, или за промяна на условията за допустимост. Относно въвеждането на норми, насочени към дисциплиниране на учениците. Решаването на проблемите преминава през подобряване на доверието и взаимодействието между семейство, училище и държавни органи, които са извън образователната система. Съгласуваност, координация и взаимодействие между участниците в образователния процес е успешният път за намаляване на агресията. Добри резултати се постигат, ако е налице работещо интегриране между образователната и социалната среда. Училищното образование трябва да бъде съсредоточено в създаването на среда, която мотивира всеки ученик да усъвършенства знанията си през целият си живот, да усвоява новите технологии, да развива предприемачески дух и умението да поема социална отговорност.

три неща. Въвеждането на нововъведение в началото на учебната година ще наруши динамичното равновесие на системата. Вие нима мислите, че тя сега е в динамично равновесие?! Нима мислите, че миналата година, когато от 1 август влезе в сила новият Закон и започнахме учебната година с четири от 19 стандарта, и до Нова година по лъжичка се подаваше стандарт след стандарт, системата беше в страхотно равновесие, динамична?! Другата ми реплика е относно това, че при един учебник, естествено, че ще са необходими доста помагала, в зависимост от нивото на децата нивото на децата в паралелката, според преценката на учителя – и това е хубавото. Вие мислите, че сега те не носят помагала и раниците им са леки?! Знаете ли кога ще са леки раниците им? Когато държавата отдели достатъчно ресурс

по един комплект в класните стаи, за да могат да се ползват. Свободата да избират. Дадена е страхотна свобода в момента на децата. Свободата да избират. От какво?

Поинтересувайте се какво избират за часовете от задължително избираемите и факултативните – това, с което разполага училището. Това избират. Ако това наричате свобода…?! Свободата е да се осигури ресурс, така че училищата да могат да си позволят да привличат външни кадри, според желанията на децата. (Частични

(БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаема госпожо Петрова! В своите изказвания Вие говорихте за средата в училищата. Ами, да поговорим за това. Става въпрос за един от основните проблеми в училище, а именно растящата агресия. Господин Витанов също засегна този проблем: растящите нива на агресия и шокиращите прояви на насилие. Може ли без реплики от място, госпожо Дукова. Вие имахте възможност да говорите 12 минути необезпокоявана. ТЕОДОРА ХАЛАЧЕВА: Изследванията на българските психолози по проблема с агресията доказват, че една от основните причини е и физическата среда в българските училища. Това беше споменато също и на кръгла маса, организирана от Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, а също и от Държавната агенция за закрила на детето. Използвам възможността да Ви попитам защо не е приет стандарта за физическата среда в българските училища? Не е ли съобразно той да бъде приет от Народното събрание, а не от министъра? За да не се получава случаят, както в първото правителство на ГЕРБ,

уважаема госпожо Петрова! Вие в изказването си казахте за сбъркания модел преди 1989 г., в миналото. Само ще Ви припомня, че тогава България беше на едно от челните места по образование. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Неграмотността беше сведена до минимум. В момента функционалната неграмотност е 40%. И защото сте дясна партия ще завърша с така наречения „сбъркан модел“. През 1971 г. в България идва Маргарет Тачър – един от най-десните политици в историята на човечеството, и тя е напълно впечатлена от българското образование и това го казва по радио „Би Би И английската образователна система заимства редица модели от нашата образователна система тогава. (Реплики от ГЕРБ.) Така че не ми говорете за „сбъркан модел“, при положение че преждеговорящият колега от „Патриотичния фронт“ каза, че се подготвят промени в

Трябваше, първо, дупликата, разбира се, но то трябва да се чете и Правилникът. Уважаеми господин Председател, към Вас ми е репликата и тя е категорична! е категорична! Всички председатели, които водят заседанията на парламента, обикновено пропорционално разпределят думата във всички сектори на залата. Вие през цялото време гледате само вляво. Не знам защо? Всъщност знам! Това, първо. Искам да запазя динамично равновесие в себе си и в колегите си, и да кажа, че образованието, господин Председателю,

Много моля! Иначе, бих казала много неща. Господин Председател, нека от тази трибуна се говори изключително и само по темата! А иначе, дали в Лондон българското образование е въведено…? Не си спомням…

Само госпожа Ирена Анастасова е човек, който работи дълги години в системата на средното образование и бих казала, че разбира от средно образование. Безспорно с нея обаче не разбираме по един и същи начин понятието „свобода“. Аз смятам, че и сега българските учители имат свобода в избора си на учебници, на учебни помагала, на методи на преподаване и обучение в училище. По отношение на колегата Мирчев. Колега Мирчев, Вие сте значително по-млад човек, но този императивен тон, с който говорите от трибуната, не е достоен тон. Говорим за миналото, свързано с предложението в Законопроекта да се възстанови наименованието – техникуми на специализирани училища. Това беше препратка към миналото, а сегашните професионални училища имат същото съдържание, както това, за което говорите Вие. По отношение на другата – младата колежка, бих казала, че мерки срещу агресията няма във Вашия Законопроект. Защо не е приет стандартът за физическа среда? Естествено, аз като народен представител няма как да отговоря на този въпрос. На този въпрос отговаря Министерството на образованието и науката. (Ръкопляскания от

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Надявам се, че не съм разбрал, но се консултирах с колеги, които също са Ви чули преди малко какво сте казали. От високата трибуна, на която седите в момента, уважаеми господин Председател, Вие казахте преди малко, ако греша ме поправете, че гледате наляво, защото се водите от уставни задължения. Вие сте председател на Народното събрание – пръв сред равни, и нямате право на политически пристрастия от тази висока трибуна. Питам: ако сте го казали, не само трябва да се извините, а според мен трябва да понесете и по-голяма санкция, защото нямате право по никакъв начин да политизирате тази трибуна, на която седите в момента и този висок стол, на който сте. Така че, помислете си. Пак казвам – дано да не сте го казали, ще изискаме стенограмата и ще проверим. Ако сте го казали, ще има последствия. Благодаря. Господин Иванов, Правилникът на Народното събрание е и устав.

Вие в момента изпълнявате функцията на председател, Вие сте представител на Българската социалистическа партия, която е политическа партия и като такъв може да говорите каквото искате от тази трибуна. Защото, колеги, тук ние сме политици и това го разберете веднъж завинаги. Политиците говорят политически, а експертите говорят експертно, където му е мястото. Тук, това Народно събрание, е парламент. Това значи да се говори от политици, а не да се говори от експерти. И не може да правите забележки, когато даден човек говори политически, защото всеки един от Вас тук е представител на политическа партия и като такива бъдете честни към Вашите избиратели. Благодаря Ви. (Ръкопляскания Други процедури по начина на водене има ли? Няма. Изчерпаха се. Продължаваме с изказванията по Закона. Заповядайте, уважаеми народни представители. Гледам само надясно, заповядайте.

Действащият Закон за предучилищното и училищно образование, както вече многократно стана ясно и в тази зала, е такъв от август миналата година. Това е почти една година. Много детайлно съм се запознала със становищата по този наш Законопроект за изменение на Закона. Включително и в залата, тук, сега бяха изказани становища, че е твърде рано да се правят промени. Трябва да дадем време да се откроят проблемите, трябва да видим кои разпоредби на Закона не работят, или работят не както ни се иска и така нататък. Затова ще направя малка ретроспекция.

степента на образование, учебния план и общообразователния минимум. Всъщност този Закон, колеги, нанесе най-големи щети на образованието, защото благодарение на него бяха въведени нови учебни планове, нови учебни програми, следователно учебно съдържание и учебници. Тук проф. Станилов на заседанието на Комисията беше прав като каза, че неща, които преди влизането в сила на този Закон от 1999 г. се изучаваха например в седми клас, сега се изучават в четвърти клас. Е, няма как да искаме да се постигнат значителни успехи, да се овладяват знания и умения с абстрактни понятия и със съдържание, несъобразено с възрастта на децата. Защо казвам всичко това? Че има проблеми вече беше ясно и през 2002, 2003, 2004 и 2005 г. и до ден-днешен. И ние продължихме едно правителство щеше да приема Закона, второ щеше да приема, трето, то бяха обществени обсъждания, но беше ясно, че системата буксува, резултатите ги видяхме. Това е по отношение на учебното съдържание. По отношение на финансирането. Преди 10 години бяха въведени делегираните бюджети. Досега тяхната философия действа без корекции, въпреки многократни обсъждания, коментари, че делегираните бюджети по начина, по който бяха въведени, направиха добрите училища още по-добри и затъващите още по-затъващи. И въпреки всичко, Вие виждате, това е вече 10 години. Защо го казвам това? Защото според мен да, твърде рано е да правим промени в един Закон, който действа от 1 август миналата година, но след като се налага, трябва да ги направим. Жалко е, че се налага да правим промени в един Закон една година след неговото действие, но така се получава. Другият вариант е да чакаме – година, две, три, пет, както чакахме с действието на предишните закони. закони. Аз съм убедена, че Вие, колеги, сами ще предложите промени в Закона, дори знам, че се работи по това от експертите на Министерството. Това също е признание за качествата на Закона. Когато при обсъждането в Комисията се говореше, че, видите ли, в момента Законът се апробира, аз честно да Ви кажа първоначално онемях. Как може да говорим, че апробираме нещо в рамките на една цяла система, каквато е образованието?

Искам да говоря по същество по нашите предложения. Прав сте, господин Рашидов. Стандартите. Защо стандартите – част от тях и то определени стандарти, трябва да бъдат приемани според нас от Народното събрание? Разбира се, тук не съм съгласна с мотивите, че, видите ли, това щяло да бъде груб политически натиск. Тогава Законът за какво е – нали Законът го приема Народното събрание, груб политически натиск?! Разбира се, че се разработват от експертите в МОН, от Министерския съвет и Народното събрание ги приема или не, но не приемам тезата, че стандартите трябва да се разработват в Министерството, защото това е експертният поглед. Колеги, и сегашните стандарти бяха разработени от експертите в Министерството. Страшно експертно разработени! Ние виждаме какво се случва. Да не говорим, че за някои от стандартите – сега отиваме на вариант, за да не ги променяме изцяло, ще кажем, че само някои корекции правим, а те са важни и съществени корекциите, които ще бъдат направени. Така че не приемам тезата Ви, че стандартите, някои от тях, дори мога да кажа кои, за да видим колко са маловажни според Вас, за учебния план, за общообразователната подготовка, за придобиването на квалификация по професии, за статута и професионалното развитие на учителите, за финансирането на институциите – нашата теза е, че тъй като по този начин, чрез стандартите се уреждат важни обществени отношения, затова те трябва да бъдат приети от Народното събрание. Аз не виждам това да са маловажни обществени отношения. Това, което Ви прочетох. По въпроса за единния учебник, колеги. Тезите, които бяха изложени на заседанията на Комисията – аз съм участвала в телевизионни дебати, включително с господин Кицевски като представител на „Просвета“, включително с други представители на частните издатели и тази теза не ми беше нова, знаех я. По-скоро бяха нови останалите тези на някои от останалите представители, но в крайна сметка те бяха в един хор колко е ужасно предложението да се учи по един учебник, как това било изключително ретроградно, как по този начин работила образователната система само в Гърция – от времето на полковниците, тоест на военната хунта, как това нещо било валидно само в Мозамбик, освен в България. Колеги, не знам Вие, почти всички сте родители и някои от Вас и баби, и дядовци. Не знам дали Вие сте отваряли учебниците на Вашите деца?

Как на едно дете в шести клас, тук мога да Ви подложа на тест, дали и Вие ще отговорите на въпроса, кои са принципите на Търновската конституция,

в рамките на законова нормативно уредена разпоредба за много учебници. Имаше един период с три броя учебници, след това имаше един период с „n“ броя учебници. Ето такива учебници създадохме. Защо мислите, че когато децата ни ще учат по един учебник, ще е нещо много страшно? Оценяването на един учебник ще бъде извършено от българските учители, по начина, по който се извършва оценяването на три учебника или на „n“ броя учебници. И така ще победи най-добрият. С допълнителните помагала, всеки един учител ще може да оценява нивото на децата в паралелката, в която преподава и да използва съответното за това помагало. Ниско, средно или по-високо равнище. Другите институции. Нашето предложение е, че когато има идентифицирани проблеми, другите институции, които имат задължението да работят с проблемните деца, трябва в 15-дневен срок да ни върнат писмен отговор в училищата за предприети мерки. Какво лошо видяхте в това? Да, ще ми кажете, че те и сега са задължени. Задължени са по Закона за Административнопроцесуалния кодекс, но мислите ли, че го правят? Защо да не запишем това тяхно задължение в наш закон? Лично аз съм се сблъсквала с абсолютно безхаберни социални служби и отдели за „Закрила на детето“, които по никакъв начин не са откликвали на нашите, включително и писмени сигнали. Така че аз не виждам нищо лошо в това, колеги! А иначе много добре, пожелателно, много добре звучи, че „интегрираната политика за работа с децата ще е успешна“. Само че някак не ни се получава. По въпроса за частните училища. Член 10, ал. 3, ал. 3, чиято отмяна ние искаме, гласи така: „Когато частните детски градини и частните училища получават държавна субсидия, те могат да извършват дейности срещу заплащане, само извън финансираните от държавата“. Като директор на училище многократно съм задавала въпроса в Министерството да ми кажат: единният разходен стандарт какво включва? То е ясно, че включва разходите за заплати, за режийни на сградите, но да ми кажат в проценти, колко процента за това, колко процента за другото. Така и не съм получавала отговор. В тази връзка е интересно как ще се идентифицират точно за кои дейности ще се финансира частното училище? Имаше един вариант – работен, в който се казваше „по обучение“. Госпожа Дукова, също го употреби това. Разходите „по обучението“. Кои са разходите „по обучението“? Разходите за заплати? Разходите за осъществяване на техническите средства? Кои са разходите „по обучение“? И тогава, за какво трябва да плащат родителите? Няма нищо лошо в това, че искаме и считаме, че всички деца са деца на България. Това е така. Срещу това никой не спори. След като всички са деца на България, защо детските надбавки са с праг? Нима тези родители, които са с високи доходи, не са родили деца на България? Защо не даваме детски надбавки и на тях? Когато един човек решава, че ще пътува с градски транспорт, той си плаща билетчето. Общината е осигурила транспорт, но когато реши, че пътува с такси, държавата не дотира с 1,60 лв. таксиметровия шофьор, защото той превозва някой, който е решил, че иска да ползва други условия и си плаща. Уважаеми колеги, аз не казвам, че всички наши предложения не подлежат на коментар. Така е. И можеха да бъдат направени промени, и можеха да бъдат взети предвид Ваши предложения между първо и второ четене. Вие просто решихте, че този Закон, този Проектозакон и тези промени няма как да бъдат направени. Може би така сте решили към настоящия момент. Силно се надявам, че наесен ще е друго. Ще ви кажа следното. Ще цитирам становище от документ на работодателските организации на директорите, които вчера незнайно защо в зала изразиха друго становище или по-скоро знайно защо. „Когато изготвянето на справка или доклад стане по-важно от споделянето, диалога и съпричастието към детето и младия човек, значи е време да променим нещата“. Становище на

Има ли реплики към изказването на госпожа Анастасова? Не виждам реплики. Други изказвания? Заповядайте,

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Интересен, сериозен дебат в комисиите, такъв е и в зала. Дебат, който е провокиран от внесен Законопроект от колегите от БСП, но дебат, който върна дебата и върху приетия и влязъл в сила почти преди година нов Закон за предучилищното и училищното образование. Нов Закон, който влезе, казах, в сила няма още една година и то за много малка част от учениците, и всякакви предсказания, гадания за неговия провал, за разрухата, за апокалипсиса, който очаква, за съжаление са само в сферата на опорните точки на нашите колеги вляво. Законът, който приехме в Четиридесет и третото народно събрание, стана факт, благодарение на усилието и постоянството на Политическа партия ГЕРБ, но той, уважаеми колеги, не е Законът на ГЕРБ. Той е за Законът, в който се вложи трудът и мисълта, идеите, опитът на стотици учители, експерти, практици, синдикалисти и родители. Това е Закон, който мина през десетки обсъждания, с всички заинтересовани страни и всички мнения бяха отчетени. Нещо повече, над 80 предложения на колегите отляво намериха място в Закона. Ако някой днес иска да го руши и да променя, само за да печели някакъв предполагаем политически дивидент от самия факт на противопоставяне, ние няма да го допуснем. Искам да припомня, че последният Мониторингов доклад на Европейската комисия даде висока оценка на България за реформите в тази сфера. Това колеги, е единствената област, от която всички критики вече са свалени заради приемането на Закона за предучилищното и училищно образование. Няма да пропусна също да напомня, че по времето на кабинета Орешарски, при управлението на БСП, внесеният от нас Законопроект така и не стигна до обсъждане. Нещо повече тогава и Вие, господа управляващи, не внесохте своята визия за развитието на системата. Абсолютно лицемерие е да се твърди, че подкрепяте издигането на образованието като национален приоритет, а в същото време да се пречи съзнателно и с всички усилия на промяната. И днес сме свидетели на поредната проява потвърждаваща думите ми. Днес, когато се усъвършенстват държавните образователни стандарти, когато всеки ден Министерството на образованието и науката и Министерският съвет предлагат и обсъждат мерки, гарантиращи обхващането и задържането на децата в училище, мерки за мотивиране на учителите, подготвя се промяна във финансирането, гарантираща и подкрепяща запазването на повече училища, и качествено образование в класните стаи, в тези училища, Вие предлагате да се връщаме назад, да отваряме старите опорни точки. Днес уважаеми колеги, Вие проявявате поведение не на национално отговорни политици, а за пореден път разчитате на партиен пиар. Важно е да се знае, да се отбележи, да се повтори за пореден път, че всички мерки, които днес политическа партия ГЕРБ предприема в сферата на образование са логично надграждане върху основите на постигнатото от нашата партия през годините. Те логически произтичат от последователните действия на партията в тази насока по време и на двата ни мандата. Нещо повече, те стъпват на приетата през 2006 г. с мнозинство от политическите сили Национална програма, внесена, уважаеми колеги отляво, от Вашия министър-председател господин Станишев, подкрепена, уважаеми колеги, от Вашите колеги народни представители! Там, междувпрочем, както вече беше казано, е заложено и частичното финансиране на частните училища, което е трябвало да започне 2009 г., но днес Вие продължавате да го приписвате като аргумент на нас и да създавате настроения сред хората. Финансирането в системата, казвате, е недостатъчно, искаме повече. През първия мандат на ГЕРБ постигнахме 20% увеличение на учителските заплати. В Бюджет 2016 г. бяха заложени 140 милиона за средно образование, от които 80 милиона за заплати. В Бюджет 2017 г. средствата за образование са над 223 млн. лв., което е най-високият ръст на средства в този сектор. 2018 г. има предвидени над 330 млн. лв. само за заплати. Отделно са предвидени всички национални програми, които извън единните разходни стандарти, ще финансират и подпомагат българското образование. Уважаеми колеги, от 2009 г. до 2017 г. единствено в бюджета за 2014 г. няма предложение за увеличаване на парите на учителите и заплатите им. Кой прави този бюджет? Правителството на господин Орешарски! Темата за един учебник. Няма да я коментирам, колегите изключително подробно я разясниха, но държа да припомня нещо. В предложения между първо и второ четене на колегите от БСП по отношение на темата с учебника, Вие имахте много интересно предложение, което категорично гарантираше възникване на монопол. Там бяхте записали, че учебникът ще се избира по процедура, по договаряне, без обявление. Единственото, което липсваше във Вашето предложение, беше името на издателството. Много интересна тема предизвика Вашето предложение за СПИ-тата социално-педагогическите интернати. Изключително непонятно, непрофесионално, без доза на каквато и да е експертиза е появата на това предложение във Вашия Законопроект. Категорично срещу него се дефинираха всички институции, които имат отношение. С това предложение Вие се обявявате срещу политиката на държавата в последните 10 г. за провеждане на най-сериозната реформа за деинституционализацията на децата. С това предложение Вие се намесвате в една система, която отдавна чака реформирането и това е системата за детското правосъдие. Нещо повече, бих искала да попитам в лично качество колегите ми от Сливенски многомандатен избирателен район от БСП два дни преди да се подпишат като вносители на това предложение, подкрепиха закриването на СПИ „Драгоданово“ и търсеха методи и начини, и се съгласиха с нас че трябва да се предприеме реформа там? Но само след два дни те са подписани като вносители на текст, който иска СПИ-то да бъде като една нова институция за деца.

заливахте с негативна емоция и всявахте смут сред колеги, учители и родители, че тези училища ще бъдат унищожени; че учителите ще останат на улицата; че за децата няма кой да се погрижи. Днес, когато всички те се убедиха, убедиха, че това не е вярно, и това няма да се случи, Вие отново отваряте темата и връщате, и се опитвате на гърба на болката на хиляди родители и на хиляди семейства да се заигравате с темата за подкрепата на децата със специални образователни потребности. Нито едно училище няма да бъде закрито. Нито един учител няма да е на улицата. Нито едно дете няма да остане без грижа. Напротив, всички заедно – институции и специализирани звена, ще работят с една-единствена цел – грижа за всяко дете и всеки ученик, съобразена с неговите индивидуални способности. Да, знам, уважаеми колеги от опозицията, че за Вас със сигурност е партийно оправдано да предвещавате крах, хаос и неуспех, но е политически безотговорно да всяваш неоправдан и лъжлив смут за провал в образователната система. Истината е, че Законът, който толкова изнервя БСП, защото явно им напомня за собствените им неуспехи и за времето, когато Европейската комисия оцени България със „слаб 2“ за реформи в образованието, дава възможности да се решат натрупани през годините проблеми и да се отговори на съвременните предизвикателства. Ние, уважаеми колеги, депутатите от парламентарната група на ГЕРБ, категорично ще гласуваме „против“ Вашите предложения, не защото са предложения на БСП, а защото не приемаме политическо заиграване с темата „Образование“. Това е опасно и ще има дълготрайни и вредни последици за цялото общество и държавата. Ще гласуваме „против“, защото обсъждането на необмислени, непрофесионални и недалновидни предложения води единствено и само до създаване на трайно недоверие в системата. Ще гласуваме „против“, защото всички организации в сферата – професионални, синдикални, неправителствени, са „против“ концепцията и философията на Вашия Законопроект. И понеже тук няколко пъти ни се цитираха текстове от различни класици, аз ще Ви прочета едно-единствено изречение от едно любимо есеистично произведение на всеки учител. То се казва „Аз съм учител“: „Аз съм войн! Всекидневно водя битки срещу надзъртащото насилие, страха, предразсъдъците, невежеството и апатията, имам велики съюзници: интелигентността, любопитството, родителската подкрепа, индивидуалността, творчеството, вярата, любовта и смеха. Всички те се стичат под моите знамена и с тяхната подкрепа съм непобедим!“. Вярвам, уважаеми колеги, че един ден България ще има само политици, които искрено и с отговорност ще бъдат част от великите съюзници на българския учител. Благодаря.

Благодаря Ви, госпожо Захариева. Уважаеми народни представители, на гости в Народното събрание са младежи от Ямбол, затова Ви предлагам да ги приветстваме.

В такъв случай, след като няма заявени изказвания, предлагам да преминем към гласуване на предложения Законопроект,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Тъй като имаше технически проблем в залата с гласуването на господин Рашидов, много моля за прегласуване. Максимално изчакахме господин Рашидов да гласува. Решен ли е техническият проблемът? Не е решен?